Уважаеми колеги народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в седмичната програма за работата на Народното събрание следната допълнителна точка: Проекти за решения за промени в постоянни комисии. Вносител е народният представител Крум Зарков. Предлагам тя да стане точка 6 в програмата, веднага след Проекта за решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Останалите точки съответно се преномерират. Моля, гласувайте.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми дами и господа министри, дами и господа народни представители! Декларация от името на парламентарната група на „Движението за права и свободи“. Поводът за днешната декларация на парламентарната група на „Движението за права и свободи“ е заявеното намерение на правителството да увеличи драстично и безпрецедентно с 60% – от 300 на 480 лв., минималния размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители от началото на 2018 г. Странно съвпадение е фактът, че този акт на посегателство върху джоба на земеделския производител и тютюнопроизводител води своето начало от 2009 г. първия бюджет на държавното обществено осигуряване на правителството на ГЕРБ минималният размер на осигурителния доход на земеделските производители и тютюнопроизводители е увеличен от 130 на 240 лв. Като резултат от тази мярка регистрираните земеделски производители само за една година намаляха с 30 хиляди. В периода 2002 – 2009 г. ръстът на минималните осигурителни прагове нараства от 42,50 лв. на 130 лв., а дължимите месечни вноски са съответно 12,45 лв. и 19,50 лв., като ръстът на годишна база е от 149 лв. През 2016 г. и 2017 г. минималният осигурителен доход за земеделските производители и тютюнопроизводители е 300 лв. при дължими месечни вноски 87 лв. и годишни разходи в размер на 1054 лв. Ръстът на дължимите вноски в периода 2009 – 2017 г. е 826, 32 лв. или близо 5 пъти. В същия момент ръстът на размерите на минималните осигурителни плащания – краткосрочни и дългосрочни, е значително по-малък. на растеж на разходите за социални и здравни осигуровки са несъразмерни спрямо растежа на приходите от продажби от дейността на земеделските производители. Като се има предвид, че в по-голямата си част структурата на тези стопанства са от рода на семейни ферми и ако трябва да се осигуряват и другите членове на семейството, ангажирани в семейната фирма, тежестта на разходите за осигуровки расте два или три пъти. От следващата 2018 г., при предложения минимален осигурителен доход от 480 лв., размерът на месечните дължими суми за социално и здравно осигуряване е 145,44 лв., а на годишна база е вече 1745 лв. или ръст от 690 лв. спрямо 2017 г. Голяма част от земеделските производители и тютюнопроизводители вероятно ще потърсят спасение в сивия сектор, уви, без никаква социална защита. Дали този акт на драстично посегателство върху доходите на земеделските производители и тютюнопроизводители е случаен или е израз на преднамерено, тенденциозно отношение е тема за сериозен размисъл, но повторението на това действие е вече повод за оценка и тя не може да бъде по-различна от грубо посегателство върху хляба на тези отрудени и работливи български граждани. Сигурно ще се намерят аргументи от рода на този, че предложената мярка е за финансово балансиране на приходи и разходи и оттам към важната тема за осигурителния принос.

който се балансира с трансфер от държавния бюджет. Дори и гордостта на правителството – увеличението на минималната пенсия за стаж и възраст с 22% – на 180 и 200 лв., няма никаква връзка с осигурителния принос. Тъкмо този политически акт доведе до грубо погазване принципите на социалното осигуряване. Безпрецедентният натиск на обединените националисти, реверансът на мандатоносителя ГЕРБ струват на бюджета допълнително 300 млн. лв. за цялата 2018 г. Както се казва – в името на властта, всичко е допустимо. В днешно време системите за социална сигурност са изправени пред огромни предизвикателства, породени от променящата се природа на труда. Неслучайно бъдещето на труда е една от водещите теми в приоритетите на правителството по време на председателството на Съвета на Новите изисквания на работодателите към профила на търсещите работа, демографските проблеми, новият Джендър баланс на работната сила, миграцията и свободното движение са все фактори, които стоят в основата на разума при взимането на решения. Работниците в сектор „Земеделие“ са жертва на недалновидни решения и дълготрайна финансова несигурност. Днес сектор „Земеделие“ е печално известен с непривлекателните си работни места, с ниските доходи от реализираната продукция, с неблагоприятните условия на труд, с нискоквалифицирана и слабо мотивирана работна сила, както и със сезонния характер на заетостта, несигурната работа и слабото покритие от системата за социална сигурност. Това оказва пряко и косвено въздействие върху социалните и гражданските права на работещите в сектора, крие рискове и за тяхното, и на техните семейства благосъстояние. Тези промени изискват отговорна политика, а не специално, тенденциозно отношение. Предложените промени, свързани с пряко посегателство върху джоба и хляба, съдържат в себе си недоволство, недоумение и не на последно място – огромен протестен заряд. Те нямат огромни трактори, комбайни и едър селскостопански инвентар, с който да блокират пътища, но имат силно чувствителна и ранима душевност, която вече е изпълнена с гняв и готовност да усвояват своите социални права. Не посягайте на хляба на земеделските производители и тютюнопроизводители! Спомнете си какво е казал народът: „Никой не е по-голям от хляба“!

Благодаря, господин Председател. Моля да подложите на гласуване в залата да бъдат допуснати: професор Николай Проданов – заместник-министър на правосъдието; госпожа Моника Панайотова – заместник-министър в Министерството на българското председателство на Съвета на Европейския съюз; господин Георг Георгиев – заместник-министър на външните работи; господин Николай Кънчев – заместник-министър на Министерството на околната среда и водите; господин Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет, господин Севделин Мавров, член на Висшия съдебен съвет,

От името на вносителя думата има министъра на финансите Владислав Горанов. Имате думата, уважаеми господин Министър.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 За поредна година, малко преди да изтече, сме се събрали, за да предрешим основната функция на държавата при разпределението на благата, създадени от българските граждани или поне отчасти. За следващата година те са повече! Те са повече и бюджетът през приходната част ще разпредели близо 40 милиарда. Очаква се брутният вътрешен продукт да достигне за първи път над 100 милиарда и да възлезе на около 106 милиарда. Те са повече, независимо че в изпълнение на доктрината, която изповядваме и в изпълнение на нашата предизборна програма ние не променяме данъците. Единствената параметрична промяна, свързана с данъците, е достигането на минималните акцизни ставки за тютюна. Да, през 2015 г. договорихме със социалните партньори поетапно увеличение на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ и съгласно графика осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ ще нарасне от следващата година с един Извън тази конкретика искам отново да подчертая, че за нас е важно съществуващият модел на данъчна политика да бъде запазен. Чуха се много доктринални теми, свързани с неравенството и начините за неговото преодоляване.

ако те действително биха довели до равенство. Спомняме си началото на прехода, когато всички бяхме равни и след това някои изведнъж рязко напреднаха спрямо другите, защото, слава богу, хората не са еднакви. По-инициативните, по-образованите трябва и могат да имат повече. Ролята на бюджета обаче е да изглажда неравенствата и да стимулира равния шанс на хората. Затова и отново реферирам към Предизборната програма: идентифицирахме като проблем качеството на работната сила, качеството на един от основните фактори във възпроизводството. В следващата година, макар че започнахме още от тази, продължаваме с инвестициите в човешките ресурси. Да, загубихме много време, да, трябваше по-рано да направим инвестиции в качество на средното образование, да вкараме инициативните, по-добре обучените, най-добрите висшисти в класната стая. Закъсняхме с това, плащаме тези цена. В момента състоянието на пазара на труда е такова, че на практика няма безработица. На практика има свободни работни места, за които не могат да бъдат намерени служители. В края на периода, за който сме внесли прогноза, се очаква безработицата да бъде малко над 5% нива, исторически ниски, нива, които достигат потенциала на икономиката и спират възможността за по-голям растеж. Освен качеството на работната сила, в Закона сме предвидили и оптимизиране на модела на финансиране на средното образование, така че да отчитаме повече фактори, а не само броя на децата в училище, като смятаме, че по този начин част от слабостите на системата, които се идентифицираха в последните десет години, ще бъдат преодолени. Инвестираме допълнително и в здравеопазването, въпреки че не се е родил този, който ще начертае вярната рецепта как да излекуваме болното българско здравеопазване. Този дебат се дължи в тази зала и се надявам да бъде проведен извън Закона за бюджета, защото бюджетът е средство, бюджетът не е инструмент. По отношение на разходите за заплати. Има увеличение в доста сектори, разбира се, не е на калпак. Ако погледнете Консолидираната рамка на бюджета, приблизително с 1 млрд. лв. нарастват разходите за персонала, спрямо Програмата за 2017 година. Да, доходите в България са сравнително по-ниски от тези, в държавите, към които се стремим, но не бюджет е този, който увеличава доходите. Бюджетът преразпределя и то доста под 40%. Между другото, се чуха думи, че, видите ли, ние сме разпределяли много малко и това било загуба за българските граждани. Това е факт, но е концептуална грешка да смятате, че сме достигнали такова качество на израстване на политическата класа, че да заслужаваме да взимаме решения вместо българските граждани – нещо, което преди 1989 г. се претендираше на 100%. Ако искате да преразпределяме повече, трябва да се върнем към Вашата позиция за увеличение на данъците. трябва да се върнем към Вашата позиция за увеличение на данъците. (Обръща се към лявата страна на залата.) Защото един Ваш народен представител от две седмици разказва как ние много ниско преразпределяме и как трябва да стигнем до по-високо ниво на преразпределение. Това, колеги, се случва чрез по-голямо изземване. Няма друг механизъм! Но да приемем, че понякога тези 80% взимат превес във Вас и се чуват и неверни тези. (Реплики Знам, че дебатът не трябва да се профанизира по този начин,

еманацията на отношението на управляващите към управляваните, защото това, което решаваме днес, е как да похарчим чуждите пари – тези, които са ни вкарани в тази зала, разходват. За да не превръщам представянето на фискалната рамка в догматичен спор ще продължа само с още няколко думи на фундаментално ниво, тъй като имахме възможност освен докладите на комисиите, които разкриват отделните секторни политики, да представим в много различни формати и заедно със социалните партньори визията ни за това как трябва да бъдат изхарчени средствата на българските данъкоплатци в следващата година. Поетапната консолидация, която се предвижда до края на периода, според нас е правилно решение. Чухме много дебати в предходните години, че трупането на дългове е неприемливо. Затова и намалението на дефицита трябва да бъде цел, трябва да продължим да го намаляваме. В противен случай и като се има предвид качеството и успеха на приватизацията от последните 25 26 години, тя не може вече да е източник за финансиране на недостига в бюджета. Затова трябва да свикнем концептуално, че трябва да се простираме според чергата и за следващата година сме предвидили намаление на дефицита по Консолидираната фискална програма. Това ще ни помогне да намалим и дълга. Той ще намалее не само относително, но и номинално, защото през годините ще правим само погашение, падежи на дългове, а няма да емитираме нови такива на международните пазари и нетното финансиране нетното финансиране ще бъде отрицателно. В следващата година нетното финансиране ще бъде отрицателно с около 600 милиона, тоест 600 милиона повече дългове ще погасим. Това ще ни даде възможност в края на периода, около 2020 г., ако се изпълняват заложените фискални цели за отделните години, да завършим с около 20% от брутния вътрешен продукт дефицит спрямо дълга. Нещо, което е точно три пъти по-ниско от критериите в Пакта за стабилност и растеж, и ако продължаваме с поддържането на благоразумна фискална политика, това ще ни даде възможност да увеличим доверието на нашите европейски партньори и вероятно да бъдем допуснати в по-вътрешните кръгове на европейска интеграция, нещо, което, за съжаление, все още не сме заслужили. По отношение на данъчната политика отново искам да се върна към темата плоско или пропорционално, пропорционално или прогресивно облагане.

Искам само да завърша с това – виждам, че сте заредени с положителни емоции, тъй като бюджетът беше определен като крайно ляв. един изпълним бюджет, който се грижи през разходната част за младите, осигурява, макар и не винаги достатъчни за тези, които сами не могат да се грижат за себе си – възрастните хора, и без да отнема от активните – тези, които създават благата. Днес сме на първо гласуване. Надявам се да се случи един смислен дебат, защото в последните седмици, с изключение на някои изказвания, по-голяма част от дебата беше далеч от това, което е представено в

Преди разискванията, в които вече желание за участие заявиха госпожа Стоянова и господин Цонев, от името на Висшия съдебен съвет – господин Магдалинчев, който го представлява. Имате думата, уважаеми господин Магдалинчев.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

Като такъв той определя състава и организацията на работа на съдебната власт, обезпечава финансово и технически дейността на органите на съдебната власт, без да се намесва в нейното осъществяване. Предложеният Проект за бюджет за 2018 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2019 и 2020 г. на съдебната власт е съобразен с прогнозиране на оптимален размер на средствата за нормално функциониране на съдебните институции. Проектът на бюджет на съдебната власт

При изготвяне разчетите на бюджета на съдебната власт са използвани обективните потребности от числеността на магистратите и служителите от служебната администрация, определени спрямо броя на съдебните производства

като са предвидени допълнителни разходи, необходими за нормалното функциониране и осигуряващи бързо правораздаване и изграждане на информационните системи за реализиране на електронното правосъдие. Проектът за бюджет за 2018 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2019 и 2020 г. на съдебната власт са съобразени с указанията за изготвяне за изготвяне на Проектобюджета за 2018 г. на Министерството на финансите. Предвидени са средства за обезпечаване на основните функции и дейности, свързани с измененията в Закона за съдебната власт, част от които са влезли в сила тази година.

в Проекта за бюджет са заложени средства за основен ремонт и придобиване на сгради. Направени са разчети за средства, необходими за дейността на комисиите по атестирането при прокурорската и при съдийската колегия на за изпълнението на Мярка 6.42 по Стратегическа цел № 6 на пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

облекло, осигуровки и издръжка на съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители, които преминават към Министерството на правосъдието. Приходите от дейността на органите на съдебната власт, които са в размер на 116 млн. лв. за трите години, са съобразени с политиката са равен достъп до правосъдие, при което разширяването обхвата на съдебната дейност изключва въвеждането на пазарни механизми при оказването на юридическа помощ по граждански и наказателни дела. Следва да се отбележи, че ръстът на съдебните производства не е възможно да бъде свързан със значително увеличение на постъпленията от съдебни такси поради високия дял на наказателните и административните производства, при които такси или не се събират, или са в изключително символични размери. Прогнозните приходи са реалистични, като при тяхното изготвяне са отчетени промените в нормативната уредба и са използвани икономическите и статистически способи за анализ, съобразени с прогнозите на променената макроикономическа среда. Добавен е резерв за непредвидени и неотложни разходи по 900 хил. лв. за трите години. При разработването на разходната част в Проектобюджета за 2018 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2019 и 2020 г. е предвидено оптимално, финансово осигуряване на основните политики, на които е подчинена дейността на всички работещи в съдебната Основните политики и програми в областта на съдебната власт са: Политика 1: осъществяване на правосъдие и правораздавателна власт с цел защита правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, и включва дейността на всички съдилища в страната. Към тази политика са обособени три програми.

Политика 3: управление и организация на работата на съдебната власт без да се нарушава нейната независимост и включва дейността на Висшия съдебен съвет. Към тази политика са обособени три програми.

Политика 5: контрол на органите на съдебната власт, основаващата се на принципите за законосъобразност, обективност и публичност. Петата политика включва и дейността на Инспектората на Висшия съдебен съвет с три програми към нея. Политика 6: електронно правосъдие и включва електронна система за извършване на всички предвидени в Закона процесуални действия от органите на съдебната власт в електронен вид. Политика 7: управление на недвижимите имоти на съдебната власт и включва: извършването на основен ремонт на съдебни сгради, средства за застраховки и данъци, дейности по строителен надзор и инвеститорски контрол. Разчетите на Проектобюджета са изцяло съобразени с политиките, заложени по пътната карта за изпълнение на Актуализираната Стратегия за продължаване реформата в съдебната власт, приета с Решение № 299 от

Разработеният от Министерството на финансите Проектобюджет на съдебната власт за 2018 г. основно е насочен към увеличаване на разходите за персонал. Не са обезпечени достатъчно средства за издръжка. Към предложението на Министерския съвет, следва да се добавят допълнителни разходи, с които да се обезпечат следните основни функции и дейности на съдебната власт: 1. Изплащане на допълнителни възнаграждения на магистратите и съдебните служители от Апелативния специализиран наказателен съд, Специализирания наказателен съд, Апелативната специализирана прокуратурата и Специализираната прокуратура, съгласно измененията, които се предвиждат в Закона за изменение и допълнение на съдебната власт през 2017 г., в чл. 233, ал. 6, изречение първо и изречение и чл. 345, ал. 5. Предвижда се магистратите и съдебните служители да получават допълнително възнаграждение на всяко тримесечие, но не повече от шест основни месечни работни заплати. Очакваният размер на недостига е 4 млн. лв.

С тези изменения в Закона за съдебната власт, на съдебните заседатели в случай на отлагане на съдебното заседание се заплаща възнаграждение не по малко от 20 лв. на ден, както и разходите за транспорт, които са направили, във връзка с участието си в съдебни заседания, се възстановяват от бюджета на съдебната власт. Очакваният недостиг за 2018 г. спрямо 2017 г. по това перо е около 500 хил. лв. лв. 3. През месец октомври 2017 г. се осъществи преместването на наказателното отделение на Софийския районен съд – служба, бюро „Съдимост“, служба „Архив“, служба „Регистратура“, Касовата служба и Счетоводство, звеното „Човешки ресурси“ към Софийския районен съд и част от магистратите и съдебните служители от Софийската районна прокуратура в сградата на бул. „Скобелев“. Във връзка с това са необходими средства, в размер на 1 милион и половина за заплащане на местни данъци и такси и средства за текущи разходи – вода, енергия и поддръжка. и поддръжка. 4. Средствата за изплащане на обезщетенията по Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, предвидени за 62 магистрати и 275 съдебни служители, по данни от органите на съдебната власт. Очакваният недостиг за 2018 г. е в размер на 2 млн. лв. Следва да се отбележи, че през 2017 г. недостигът по този параграф се покрива със средства от наличности по сметки от предходните години.

която да гарантира ефективно прилагане на законите, да дава сигурност на гражданите и да защитава спазването на техните права и свободи. Насоките в тази сфера са постигането на равен достъп до правосъдие и на европейски стандарти в областта на правната помощ, защитата на пострадалите от престъпления, алтернативното разрешаване на споровете. Като представляващ Висшия съдебен съвет и председател на Бюджетната комисия, искрено се надявам, уважаеми народни представители, че ще гласувате един бюджет, който ще позволи на съдебната система да функционира нормално и да обезпечи основните ѝ дейности и функции. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Магдалинчев. Откривам разискванията. Давам думата на народния представител Менда Стоянова – председател на Комисията по бюджет и финанси, след нея народният представител Йордан Цонев – заместник-председател на Комисията по бюджет Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа министри, уважаеми заместник-министри, колеги! Преди да се спра на конкретните политики в Бюджет 2018, искам да направя една кратка ретроспекция. Какво е финансовото състояние на страната? Стабилна, финансова и фискална среда. Стабилна, финансова и фискална среда. Какво заварихме след управлението Орешарски и БСП? Огромен бюджетен дефицит, неизпълнение на приходите, европейски програми пред провал, висока безработица, несигурност в бизнеса от бъдещото развитие и политиките на държавата, фалирала банка – КТБ, недоверие в банковия сектор, високи лихви и практически спряло кредитиране. Какво имаме днес? Растяща икономика. Най-синтезирания показател за това е брутният вътрешен продукт, който е над средното ниво за европейските страни. За 2016 г. – 3,9%; за 2017 г. очакваме 4%. За 2018 г. предвиждаме също около 4%. Балансиран бюджет за 2016, същото ще бъде и за 2017, както и по-нататъшна постоянна консолидация до 2020 г. Преизпълнение на приходите. За 2017 г. те ще бъдат с 2,3 милиарда повече спрямо отчетените за предходната година и то в резултат на последователни действия на изпълнителната власт за борба с контрабандата и сивата икономика. Над 11 милиарда фискален резерв. Стабилна финансова система, върнато доверие в банките. Кредитиране при изключително ниски лихви. Държавата се кредитира на лихви под 1%. Финансова стабилност, гарантирана от стабилен валутен борд, подплатен с високи валутни резерви. Към средата на 2017 г., те възлизат на 24,4 млрд. евро и растат за тази година с 4,9%. Намаляване на държавния дълг. Независимо от това, че осем години сме на дефицити, независимо от неблагополучията в банковата система и енергетиката, България

дълг спрямо брутния вътрешен продукт от 23%. За 2018 г. се предвиждат 22%. Тук искам да кажа: ще имаме реално намаление на дълга с 600 милиона. Реално намаление! Така, защото в тригодишната прогноза се предвижда през 2020 г. дългът да достигне 20% от брутния вътрешен продукт. Изключително ниско ниво на безработица. За 2017 г. – 6,5%, за 2018 г. се очаква 6,2%, а до 2020 г. да достигне до 5,6%. Ръст на доходите. Слава богу, най-вече в реалния сектор, където само за една година, доходите на работещите в реалния сектор получиха повишение с над 11%. Мога да изброявам и още, но ще спра дотук. Какво предвижда Бюджет 2018 Цялата му философия, уважаеми колеги, е подчинена на няколко важни неща – подкрепа за икономическата активност на бизнеса, за продължаващ устойчив икономически растеж, за осигуряване условия за устойчиво нарастване на инвестиции в производство, чрез запазване на данъчната политика, чрез запазване на ниското ниво на изземване на доходи от бизнеса и хората, за да ги преразпределя държавата, продължаваща и задълбочаваща се административна реформа. Чуват се критики. Вероятно ще ги чуем и след малко, че бюджетът нямал политики. Бюджетът, уважаеми колеги, е фокусиран върху няколко ключови политики, имащи решаващо значение за развитието ни, не само през следващата година, но бих казала и през следващото десетилетие. Това са политиките в секторите образование, здравеопазване, сигурност. Политики, изцяло насочени за бъдещото поколение, за по-образовани, по-здрави, живеещи в по-сигурна среда млади хора. Затова в тези сфери са заделени и повече средства, но са предвидени и промени в управлението на тези средства, които ще доведат до по високо качество и и постигане на търсените резултати. Тук ще кажа няколко цифри. Над 610 милиона повече в сектор „Образование и наука“, над 400 милиона повече в сектор „Здравеопазване“, над 590 милиона повече в сектор „Сигурност“. Искам да подчертая, че това не са просто повече разходи, повече средства. Това е инвестиция и смело мога да кажа, че това е инвестиция в национална сигурност. Наред с тези приоритети, Бюджет 2018 е и с грижа за хората в неравностойно положение, било поради това, че са възрастни, пенсионери, било поради това, че имат заболявания или са с нисък социален статус. Поради тази причини се предвижда и ръст на заделените средства във фонд „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, чийто общ размер за 2018 г. ще достигне 13 млрд. 71 млн. лв., от които

г. За социални помощи и обезщетения сумата нараства близо до 1 млрд. 983 млн. лв. Не са оставени без внимание и политиките по доходите в бюджетната сфера – ръст на средствата на работните заплати на работещите в бюджета общо 730 милиона, без сумите за осигуряване, а заедно с тях сумата достига до 960 милиона. Това обаче не означава, че всички работещи в бюджетната сфера ще получат увеличение на своите заплати в процент, който би бил желан от тях. Отново основните средства са за приоритетните сектори, както и за осигуряване на минималната работна заплата. За останалите бюджетни служители има възможности за повишаване на техните заплати и тези възможности са в ръцете на съответните министерства и ведомства. Тези възможности включват оптимизация на процесите, които извършва администрацията, електронизация на услугите, които тя прави, на дейностите, които прави. В резултат на тази оптимизация икономисаните средства могат да бъдат източник за повишаване на заплатата на останалата част от администрацията. В заключение искам да кажа, дами и господа, държавата се развива възходящо, устойчиво и това не е само заради икономическия цикъл, в който се намира България, страните от Европейския съюз и света, а и заради стабилната финансова и фискална среда, заради предвидимата данъчна икономическа политика на държавата, заради политическата устойчивост и спокойствие, заради растящия все повече авторитет на страната ни сред нашите партньори и съседи. Всичко това дава спокойствие на бизнеса, за да развива своите проекти. Всичко това дава спокойствие на хората, за да повишават потреблението. И това ще е така, защото това е програмата, която честно заявихме на хората, че ще осъществяваме, с която хората ни избраха да управляваме и която ще следваме неотклонно. Останалото, колеги, са опозиционни брътвежи.

госпожо Стоянова. В Комисията при първо разглеждане на трите бюджета министър Горанов завърши с думите, че не е работа на бюджета да прави реформи, бюджетът отразява икономическото състояние на държавата и е финансово-счетоводен баланс на приходи, разходи, разпределение на финансите. Днес виждаме, че започвате да говорите за политики и за реформи, след като Ви обърнахме внимание, че такива липсват. Много неща се казаха в дебата до внасянето на бюджета в зала и много наименования се дадоха. От бюджет на зрителната измама – в съпоставка с един познат интересен холивудски филм, през бюджет на работните заплати и на изгубеното време. Днес обаче искам да направим сериозен анализ на това, което внасяте като бюджет. Съжалявам, че министърът на финансите го няма, но, надявам се все пак да удостои залата с присъствието си, за да слуша анализа на народните представители по отношение на този документ. Да започнем от макрорамката. Имаме икономически растеж, който е добър за страната, който се вписва в цикъла на европейската и световна икономика от порядъка на 4%. На какво се дължи този икономически растеж и как да бъде запазен, стимулиран и дори увеличен? И дали да бъде увеличен? В едно от предишните заседания на Бюджетната комисия, правилно министър Горанов – добре дошъл! постави въпроса, че има анализи, които показват, че българската икономика може би прегрява, че потенциалът й за растеж е почти достигнат. Какво показва внимателният анализ? Внимателният анализ показва, че растежът се дължи преди всичко на вътрешното търсене, на потреблението. Това е заложено и като помпа на растежа в следващия бюджет. Пред мен са документите, няма да ги цитирам, за да не губя ценното време, от малкото време, което има нашата парламентарна група. Да, ако ние залагаме растежът да бъде с основен фактор вътрешното потребление, опасността от прегряване е налице. Потенциалът на икономиката да расте на база на потреблението е малък. Ще се увеличава вносът, оттам ще спада приносът на износа за растежа, потенциалът наистина ще бъде прехвърлен и икономиката ще прегрее. Този анализ ние не го виждаме и мярката да не се случи това не я виждаме. Вместо това виждаме повече от същото – повече вътрешно потребление, залагане на тази помпа на растежа, при положение че икономиката има нужда от инвестиции крещяща нужда има от външни и от вътрешни инвестиции. В тази посока нещата, които се правят, са само думи или леко маркиране на процеса. Увеличаването на капиталовите разходи по-скоро се явява фискален буфер, както е фискален буфер и за тази година, тъй като те не бяха усвоени, така ще бъде и за следващата година. Стъпките в посока на създаване на благоприятна инвестиционна среда също са безкрайно скромни – една, две мънички стъпки, като премахване, да кажем, на изискването за свидетелство за съдимост. ускоряването на инвестиционния процес, а премахването на административния натиск, което бизнесът нарича „рекет“, а безбройните контролни органи, които се изсипват при бизнеса в пикови моменти по шест, В срещи с работодателски организации – ние лично правихме и с Американската търговска камара, те нееднозначно повториха следното: „Основната причина да не инвестираме са административните спънки в страната.“ Можем да инвестираме двойно, тройно и четворно. Например от IBM казаха: „Имаме 2400 служители, можем да ги направим 4800, причината е само във Вас. Причината е само в страната и в условията за бизнес.“ Тоест ние тук не виждаме условия, не виждаме политика икономическият растеж да бъде ускорен, да бъде увеличен и потенциалът за икономически растеж на страната да бъде повдигнат чрез инвестиции. Точно обратното, инерция. Ако европейската икономика расте, вътрешното потребление расте, лихвите са ниски, хората използват спестяванията си като инвестиционен резервоар и така расте потреблението, така се повдига общо растежът на икономиката. Никъде не видях анализ: какво би станало, ако в средносрочен план лихвите по депозитите нарастват? Аз за себе си направих такъв анализ и Ви казвам, че това е основен риск пред икономическия растеж. Моментално ще спрат използването на спестяванията за инвестиции и това ще доведе до сериозно намаляване на потенциала за икономически растеж. А такива тенденции в европейската и световната икономика има, защото, когато икономиките растат, лихвите почват да се покачват. Това е правило в икономическата теория. Тук никъде това не е отразено. По отношение на растежа още няколко думи. не се взема предвид структурата на брутния вътрешен продукт, как да бъдат стимулирани онези сектори и онези фактори на растежа, за да се получи ускоряване на икономическия растеж. Да стигнем сега до прословутите разходи и реформи. Господин Министър, не само аз, повечето икономисти смятат, че бюджетът не е финансово-счетоводен баланс на приходите и разходите на финансите на една държава. Той е основен инструмент за правене на политика. В него се отразяват намеренията на базата на даденостите на съответното правителство да прави политики и реформи и така нататък. В „бюджета на заплатите“, както сполучливо го нарекоха някои икономисти, реалното увеличаване на разходите за труд е около 1 млрд. лв. Мога да го цитирам в отделните сфери 542 милиона в образованието, 123 милиона като директен резултат върху заплатите в публичния сектор, общо около 700 милиона повече пари за заплати и така нататък. Има обаче и обратен ефект, който не се казва тук от управляващите, поне не чух госпожа Стоянова да каже за това. Нетният ефект от това увеличаване на доходите не е такъв. Нетният ефект ще бъде не 1 милиард, а около 420 милиона на година, поради простата причина, че 450 млн. лв. ще се изземат от данъкоплатците през следващата година от вдигане на осигуровките за пенсии, 108 милиона от повишаване на акциза върху цигарите и още 108 милиона вдигане на осигурителните прагове. С други думи, държавата помпа доходите на тези, които зависят от нея с 1 милиард, взема си обратно 130 милиона от облагане върху тези нови доходи и допълнително отнема поне още 450 милиона с вдигане на данъци. Нетният ефект е около 420 милиона. Така че и този фактор влиза в онова сравнение, което направихме – оптическа измама. Едно показваме, а всъщност става друго. За реформите в секторите. Уважаеми колеги, в този бюджет наистина няма реформи, а би трябвало да има по много причини. Най-малкото програмите на двете партии, които са в коалиция. Второ, защото големи бюджетни, социални и обществени сфери са нереформирани. Трето, защото ефективността на един лев публични разходи е твърде ниска в сравнение с тази в Европа. Преди малко министър Горанов каза, че не се е родил този, който ще покаже как ще бъде излекувано здравеопазването. Господин Министър, здравеопазването няма нужда да се роди някой, за да го лекува, поради простата причина, че рецептите за лекуване на болести от каквито страда нашето здравеопазване са намерени, приложени и е излекувано в почти всички държави от Европейския съюз, в Канада, в Щатите, в Австралия, във всички големи държави. Там няма нито една система с една каса монополист. Ние сме единствените в света. Страхотен принос. (Реплики.) Абсолютно е вярно, абсолютно е вярно! Как се лекуват недостатъците на една монополна система? Чрез вкарване на конкуренция. Ще Ви каже Делян Добрев, ако няма кой да Ви го каже. Да, здравеопазването не е пазар. В здравеопазването може да се вкарват квазипазарни инструменти, но там ги няма. Защо има монопол на една каса? Какво може да свърши тази каса видяхме в последните години. От 2005 г. ДПС говори на тази тема. Направихме групи, които да работят, изготвихме модел. Три години работихме, три години труд. Имахме преведени всички системи как работят. На база на това изработихме три примерни модела. Не ни стигна време. Две и девета година дойдохте на власт, направихме си труда, дадохме ги на Вашия министър и му казахме: „Ползвайте този труд, защото,

Първата година, в която ще има много каси, тези пари – на данъкоплатците, на осигурените лица, да бъдат раздадени на новите каси и с тях да бъдат лекувани. Дойде един човечец от Световната банка ли, откъде ли, и ни научи как това не трябва да става, и ги прибра тези пари, и ги изхарчи. И сложи такъв голям кръст на реформата в здравеопазването. Вие сега казвате – длъжници сме на обществото, като дебат за тази реформа, ама длъжници сте Вие, ние не сме никакви длъжници, да Ви кажа! Ще видите, че докато не демонополизирате Касата, всички дефекти, всички болести на системата ще се мултиплицират, и 40-те процента за хапчета, за лекарства, които са безпрецедентни в Европа, където фармациите крадат и лицата, които им ги дават също, и то от парите на лекарите, и от парите за здраве. И всичко останало – здравни карти, какви здравни карти, колеги? Здравните карти ще ги определят

55% повече днес. Има ли 55% повече добро здраве? Няма. Има ли доволни лекари? Няма. Има ли доволни сестри? Няма. Каква камбана още трябва да удари, за да седнете и да покажете тези реформа как ще изглежда от първия й до последния й ден. В образованието – Вие самите казвате, че това са пари за привличане на специалисти, а образованието какви кадри вади – 52 университета, и колко десетки хиляди български студенти отиват в чужбина? Защото тук няма качество на образованието. Защото не е намерен финансовият механизъм, рейтинговане да има на тези висши учебни заведения, каквото рейтинговане правят в Европа и Щатите по точно определени показатели. На база на тях да се получават парите, защото няма съгласуване на специалностите между бизнеса, между пазара на труда и тези висши учебни заведения, за средното образование да не говоря. Без тези реформи, наливането на пари в тези сектори няма да дава никакъв ефект, освен един влошаване на ефективността на публичните разходи за единица услуга, която получава обществото. Мога да продължа много в този дух, и в другите сфери – в сигурност и отбрана, и в социалната сфера. Въпросът е, че тенденцията е една и съща и в този бюджет ние виждаме много сериозен дефицит на управленска визия за реформиране на основните обществени системи. А би трябвало в първата година от мандата на една коалиция, на един кабинет това да бъде направено по един ясен и категоричен начин дори с хоризонт, не четири, а с хоризонт 8-10 години, за да могат и другите, поемайки после управлението, който го поеме, да има някакъв континуитет в тези реформи, да има някакво разбирателство, за да не се започва непрекъснато отначало. Още повече, че и икономическият цикъл позволява точно сега да се направят най-смелите реформи, точно сега да се отделят средства за тези реформи, защото реформите са скъпо нещо. Те изискват средства. Защо толкова не Ви атакувахме 2009 – 2013 г. за реформи? Защото цикълът беше такъв, страната в рецесия. Очевидно, че няма пари за реформи. Пари за реформи започнаха да се появяват след 2013 – 2014 г., когато се обърна цикълът. Ако имах още време, щях да отговоря на госпожа Стоянова за наследството от Орешарски, и за другото наследство от 2008 – 2009 г., което получихте пак от същия човек, и пак от същата коалиция. Но това е тема, по която друг път ще си говорим. Имаме много какво

Без да имам претенции да разбирам нещо много-много от финансиране на здравеопазването, реплика към колегата Цонев по въпроса за монополизма на Здравната каса. Като създадем още три-четири-пет здравни каси, те ще направят картел-монопол и ще се получи същият резултат, който имаме сега. Давам Ви пример: ние със закон сме забранили един аптекар да има повече от две аптеки – най-много четири, при определени условия. Имаме вериги от 200-300 аптеки в момента, абсолютно незаконно и нищо не правим. Те са формирали картел, и доказателството е, че цените на лекарствата у нас са по-високи отколкото в Румъния, Гърция, Сърбия и така нататък. И това, идете, че го отречете, и не ми подвиквайте, а просто трябва да се вземат някакви мерки, само че Вие говорите в друга посока, не в тази, която трябва. Има ли други реплики? Заповядайте, госпожо Дамянова. Уважаеми господин Цонев! Тъй като говорихте за финансиране на качеството, господин Горанов, много Ви моля, искам да уведомя господин Цонев за нещо, което сподели той – за рейтинговата система. Господин Цонев, рейтинговата система съществува от 2010 г., ако не се лъжа. От миналата година направихме заедно промени в Закона за висше образование. Финансирането на висшето образование вече е според качеството, а не на брой студенти, така че това е реформа, която вече се случва и много моля да я отчетете във Вашето изказване и във Вашите политики. Има ли трета реплика? Заповядайте, господин Михов. Уважаеми господин Председател! Господин Цонев, Вие много накратко казахте, но казахте нещо, което не е точно, че няма реформа в средното образование. Това не е вярно. Накратко ще кажа, че това, което бюджетът предлага и Министерството на образованието предлага в предучилищното и училищното образование, е сериозна реформа. Тя е реформа в духа на програмите на Обединените патриоти и ГЕРБ. Накратко ще кажа: променя се механизмът на формиране на делегираните бюджети, който има за цел, осигуряване на едно нормално финансиране на всички български училища, независимо от това, те къде се намират, независимо колко е броят на учениците в тях. Когато дойде време, ние подробно ще дискутираме този въпрос, но само ще припомня, че представянето на тази реформа във финансирането на предучилищното и училищното образование беше посрещната от всички представители в Комисията по образование не положително, а с адмирации. Така че тази кратка бележка е невярна, неточна и в отношение на предучилищното и училищното образование. В Проектобюджета

Ако има критерии за рейтинговане на висшето образование, кой наш университет е в Топ 500? Нито един! Топ 500! В Топ 1000 от време на време се промъква Софийският университет, в някои класации, от време на време. Защото основните критерии там, на техните рейтингови класации са: след като е завършил един студент, до колко месеца е започнал работа, с каква първоначална заплата, и в какъв ранг учреждение?

Просто няма нужда да губим парламентарно време за това. Очевидно е, че висшето образование не е това, което трябва да е, иначе децата няма да бягат с десетки хиляди навън да учат, и това създава предпоставка те и да остават там, а да не говорим какви пари на родителите им изтичат за такси, и за издръжка на тези деца, и това как се отразява и на брутния вътрешен продукт, и на растежа, и на всичко останало. Очевидно е, че няма такива реформи. Няма реформи, които да дадат резултат. По отношение на средното образование аз чувам специалисти, които непрекъснато казват, че от средното образование излизат полуграмотни хора. Това е факт! Тук има достатъчно специалисти. Можете ли да ми изброите повече от три средни учебни заведения,

Това е точно по тази причина, че и програмите, и оценяването… Говорите за реформа в средното образование. Как се оценяват и какъв е учебният процес в българското висше учебно заведение и в Американския колеж? Правили ли сте сравнение? То няма изобщо място за сравнение. Няма изобщо място за сравнение! Защо тези системи, които дават най-качествения образователен продукт, не бъдат въведени у нас? Защо не бъдат въведени? Вижте ги, и тогава говорете. Аз продължавам да смятам, че ако има някакви реформи или наченки на реформи, или някакви мерки – те са абсолютно несистематични, незавършени и в насипно състояние. Това отразява, първо, аморфността на тази коалиция, съставена от два субекта, които нямат нищо общо един с друг и като идеология, и като програми, и освен това, отразява и липсата на визия как ще изглежда страната днес, утре и вдругиден. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, дами и господа министри! Традиционно при гледане на бюджет в Народното събрание управляващи и опозиция се позоваваме на числа, проценти, разменяме алтернативни разбирания за ръст на брутния вътрешен продукт, дефицит, бюджетно салдо. Един разговор, който заслужава уважение. Това е професионален разговор. И моите колеги след мен ще говорят така. Аз Ви предлагам днес друг подход за дискусията, даже се позовавам и на думите на министър Горанов, които не очаквах, като каза, че това е бюджет за народа. Предлагам Ви да погледнем на бюджета не от Ваша, или от наша гледна точка, а от гледна точка на тези, за които го правим, като ще се позова на четири проучвания от различни агенции в последните месеци, които питат народа, кои са му най-важните нерешени проблеми и какво казват хората. Здравеопазване, образование, доходи и бедност и сигурност са четирите политики, за които очакват решение от политическата класа. И така, една по една. Здравеопазване хората казват, че най-важно за тях е, извън големите градове, че нямат достъп до болници. Областните и общинските болници или са фалирали, или нямат лекари, или нямат консумативи, и хората нямат достъп до здравеопазване. Предлага ли Бюджет 2018 на правителството на Бойко Борисов решение на този проблем на хората? Не! Никакво решение! Тук няма политики по отношение на държавното и общинско здравеопазване в районите извън три-четири големи градове. Втори проблем, който хората казват – не ние политиците, скъпите лекарства. Има ли този бюджет решение на това – да помогнем на хората да не са им толкова скъпи лекарствата? Не, няма! Нещо повече, предвиждате увеличение в Политиката по лекарства и медицински изделия с 32 хил. лв., а за администрация – милион и шестстотин. Виждате ли разликата? Хората не се тревожат от администрацията, а от цените на лекарствата. Но бюджетът не предлага решение на този проблем. Трето – „Недостиг на медицински сестри и лекари“ – казват те. Има ли бюджетът решение на този проблем, държавна политика за изграждане на кадри и за тяхното задържане в България? Нищо подобно няма като предложение. Ето какво ни казват хората: „Искаме да решите тези три проблема!“. Какво казва правителството на Бойко Борисов? – „Не!“ Увеличават се средствата за здравеопазване – къде ще отидат, какво ще стане, един господ знае! Проблемите на хората не са решени през този бюджет така, както те ги виждат, а не ние политиците. Второ – образование и наука. Казвате, че там станала реформа. Защо резултатът от тази реформа е увеличаване броя на напусналите деца в последната година, увеличаване на процента на неграмотност? Значи тази реформа не дава ефекта, който сте очаквали. Значи има нещо сбъркано. Може би беше доведена до това да се вземат парите от държавните и общинските училища и да се дадат на частните. Значителен брой деца не тръгват на училище. Родители казват: „Не можем да ги пуснем на училище, защото нямаме пари.“ проблем, идентифициран от хората. Бюджетът предлага ли решение? Не! Няма увеличение на средствата за първокласници! Второ, казват хората: „Неравенствата между училищата в страната, в големите градове и в провинцията, и възможностите, които тези различни училища дават за обучение, за достъп до обучение за качество на обучение“. Има ли предложения за решение на този проблем в бюджета? (Реплики от ГЕРБ: Има.) Не, няма! Неравенствата между училищата в страната остават същите, защото принципът е същият – парите следват ученика, а в малките училища, където има малко деца, това се отразява на съществуването на училището.

Бюджетът предвижда ли политика, която да обвърже средно, висше образование и нуждите на икономиката? Не! Няма такава последователност и обвързване на целия процес на образование с нужди на бизнеса. Между другото, средствата за държавните висши училища, държавни висши училища, защото много се хвалите с увеличението на парите за образование, са 20 милиона увеличение и те покриват само разликата в минималната работна заплата. Нищо повече, като политика, като реформа и като обвързаност на образованието с икономиката! Тук доброто, което предлагате, е увеличението на заплатите на учителите. Те заслужават даже и много повече, и ние ще Ви подкрепим за това. изобщо липсва политика за наука. Не предлагате сериозни средства за наука и инвестиции извън Оперативната програма „Наука По нея вече има проблеми – държавата е загубила вече 80 милиона заради проблеми в Министерството на образованието по тази програма. Това увеличение, което предлагате на банката, също е само покриването на разликата в минималната работна заплата. Никаква мисъл и политика за инвестиции в наука, които да дръпнат и икономиката, и растежа в страната. Трета тема, която хората сочат в тези изследвания – доходи и бедност. И тук да поговорим за толкова социалния, толкова голям ляв бюджет. Ето как изглежда това на практика, в живия живот. Относителният дял на разходите за социални плащания намалява – от 13,3% за 2017 г. на 12,4% за 2018 г. Относителният дял, социалният – намалява! Какви са проблемите тук? Да ги видим с реалните очи на хората: 2 млн. 829 хил. 626 души получават месечен доход от 672 лв.,

Може би господин Горанов го няма, но тези 8 хил. са онези можещи, знаещи, които са се развили добре, само че на фона на това три милиона са със 670 лв. Между тях няма ли инженери, лекари, умни хора, професионалисти? Сигурно има. Над два милиона и половина тежки материали лишения, според ЕВРОСТАД. Имаме работещи бедни. Как се решават тези проблеми в бюджета? Много се хвалите какво се увеличава, дори публичният дебат е съсредоточен само върху това къде, какви средства се увеличават. Хайде да поговорим какво замразявате, уважаеми колеги! Замразявате размера на еднократна помощ при бременност, еднократна помощ при раждане, еднократна помощ при раждане на близнаци, еднократна помощ при осиновяване на дете, еднократната помощ на майки студентки, месечните помощи за дете до една година на неосигурена майка, еднократната помощ при дете с трайни увреждания, месечната помощ за близнаци, еднократна помощ при осиновяване, месечната помощ за деца с трайни увреждания, максималния осигурителен доход и максималната пенсия. Това е замразено. Що за социален бюджет е това? Виждате ли кои групи хора замразявате? Хората с увреждания, майките, студентите. За каква демографска политика можем да говорим при това отношение към тези групи хора? Какво се увеличава? Гарантираният минимален доход с 10 лв. – от 65 на 75 лв. Звучи много добре, ние подкрепяме такава политика. Какво означава на практика? Един пример ще Ви дам: добавката за социална интеграция на хора с увреждания, в резултат на това увеличение, расте с 4 лв. Четири лева на човек с увреждане. Кой проблем му решаваме с 4 лв.? Минималната работна заплата расте – ще подкрепим това. Отглеждането на дете от една до две години става от 340 лв. на 380 лв. – това е под минималната заплата. майки. Осигурени! Тези, които са работили и са си плащали осигуровките, ще бъдат ощетени с по 130 лв. на месец от тази мярка. Помощите за едно дете се увеличават с 3 лв. Какво правим с 3 лв. помощ за дете? Какво му помагаме с това увеличение? Обезщетението за безработица става 9 лв., а това е далеч под изискванията – европейски, български, световни и всякакви, за 60% от минималната работна заплата. Увеличават се пенсиите с 3,8% от 1 юли. При различните пенсии средно се получава увеличение с 12 лв. Е, този социален и много ляв бюджет решава ли системно, или поне слага ли началото на системно решаване на проблема с неравенствата и с бедността? Не, това е кърпене на парче. При това питам финансовия министър, когато е правил тези сметки – за много социален и ляв бюджет, отчетохте ли колеги, следното: новата цена на природния газ за третото тримесечие е с 2% по-висока от второто по решение на ДЕКВР. Новата цена на топлинната енергия е с около 3% нагоре. Новата цена, средно увеличение на сектор „Електроенергетика“ е 1,5% нагоре, водата в София с 18%, в Монтана – с 19%, Пловдив и Варна, да не изреждам всички градове.

Сложете към това увеличението на акцизите, сложете увеличението на някои местни данъци и такси, които кметовете бяха принудени да вземат, сложете увеличението на съдебните такси. Да, Вие не вдигате данъци, но вижте за какво увеличение става дума и за какво оскъпяване на живота. Социалните разходи в „левия“ Ви бюджет в някои сфери дори не компенсират това увеличение, камо ли да предоставят по-добра социална база на бедните хора и тези, които не могат да се справят сами. „Сигурност“ е последната тема, по която хората очакват от нас решаване. Сигурно и много други въпроси ги вълнуват, но това са четирите приоритетни. Този бюджет решава ли основните проблеми в тема „Сигурност“? Не! Те са посочени от сектор „Сигурност“. Министерството на отбраната има нужда от 6000 души заради некомплект. Този бюджет не предлага осигуряване на 6000 души, на заплати и осигуровки на тези 6000 души. В е некомплект от 5000 души, според МВР, според системата, която те искат да допълнят. Не са предвидени средства за назначаване на тези хора, за заплати на вътрешните работи оставяте 380 лв. за определяне размера на основното месечно възнаграждение на най-ниската длъжност в тази сфера. Средствата за оперативна и бойна подготовка са недостатъчни за повишаване на подготовката на войските. През 2018 г. поради бюджетни ограничения отново ще бъде недостатъчен нальота на летците от Военновъздушните сили и съчетано с проблемите по поддръжка на авиационната техника ще продължи да поражда рискове за живота на личния състав. Мисля, госпожа Стоянова или господин Горанов, казаха: това са инвестиции в „сигурност“. Какви инвестиции, колеги? Днес, гледаме, закривате пожарната в едно от селата в Монтанско, миналия месец в Самоков. При тези увеличени бедствия, аварии, наводнения и катаклизми да закривате службите, които са единствени и които първи могат да реагират?! Между другото, тези бедствия са в резултат и на сгрешена политика не само на природни катаклизми. Вместо там да се инвестира и да се гарантира ежедневната сигурност на тези хора, няма да има полицай във всяко село – това те отдавна го разбраха. Какви инвестиции в „сигурност“, като им закривате най-необходимото – пожарната в населени места, които са изправени постоянно пред риск! риск! По четирите въпроса, които хората ни поставят за решаване, Бюджетът на правителството на Бойко Борисов 3 не предлага нито едно решение. Това е бюджет на застоя, дори бих го нарекла: това е паралелният бюджет на паралелната държава – държавата на управляващите, която гледа отвисоко, която не иска да вникне в ежедневните проблеми на хората, не иска да чуе как да ги решим. Паралелният бюджет на управляващите, който е съсредоточен в числа, сметки, макрорамка, дефицит, салдо и така нататък, но не в живия живот. Това е Бюджет 2018! Има ли друга възможност? Има, разбира се. Не кърпене на последици от проблемите, а отстраняване на причините. Промяна в моделите, в системите, които родиха тези проблеми. В здравето – да, здравна каса. Можем да обсъждаме тези проблеми, но нямаме държавна политика за общински и областни държавни болници. Приемете предложението да помислим дали те не трябва да отпаднат като търговски дружества, промяна в политиката по клиничните пътеки, грижа за кадрите, и непозволяване на лекарствената мафия сама да си определя цените, да си краде от тези цени, да богатее на гърба на хората, по отношение на лекарствата. Образование – премахване на принципа „парите следват ученика“. Държавна политика! Държавна за държавните и общинските училища и обвързването им с икономиката и финансирането на необходимите специалности за българската икономика. Това, естествено, изисква прогноза, изисква дългосрочен поглед, изисква държавност, за да го подредиш, да потърсиш съгласие с другите политически сили и да се следва в годините. Доходи – ние предлагаме едно от решенията да бъде новата данъчна система с прогресивно облагане. Вие сте против това, като смятате, че това наказва умните и можещите. Не, и ние искаме умните и можещите да успеят, но тези хора би трябвало да са солидарни в обществото, в което живеят. Те не живеят в изолиран свят, те живеят в това общество, в което три милиона хора са на прага на мизерията. Нека всеки да поеме своя ангажимент към солидарно общество, за да гарантира неговото развитие! Казвате, че това е единствено възможният бюджет. Не! Не е единствено възможният! Възможен е и друг бюджет, не на застоя, не на числата, не паралелния, а на промяната, на развитието и на реалния живот. От „БСП за България“ ще го внесем между първо и второ четене. Нека народът ни да знае, че бюджетът и политиките на правителството на Бойко Борисов 3 не са безалтернативни.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

Дали това се дължи на експертите във Вашата политическа сила, които са Ви заблудили, защото едва ли толкова добре познавате сектора на това, че искате отново да внушите неистини, но числата, които цитирахте, са абсолютно некоректни. В случай днес обект на дискусия е бюджетът на Министерството на здравеопазването. Чрез този бюджет за лекарствени продукти се поема много малка част от лекарствата, които получават българските граждани. През бюджета на Министерството на здравеопазването се заплащат ваксините за имунопрофилактика, терапията на някои тежки инфекциозни заболявания, като туберкулоза, висцерална лайшманиоза, малария, така че средствата наистина са толкова, колкото са необходими за покриването на тези заболявания. Много важно е да се получи добро заплащане на всички експерти, които са в Районните здравни инспекции, защото Вашите експерти могат да Ви подскажат, че наистина се нуждаят от финансова подкрепа, за да може да осъществяват контрола и политиката на Министерството на здравеопазването. Много важно е да знаете, че бюджетът на Министерството на здравеопазването за тази година е увеличен общо с 36 млн. лв. – в рамките наистина на една малка част от средствата, които отиват за здравеопазване, защото по-голяма част от медикаментите българските граждани ги получават чрез Националната здравноосигурителна каса. (Реплика от ГЕРБ: „Това беше вчера.“) Това беше вчера. И в този смисъл достъпът на пациентите до медикаменти трябва да се реализира именно чрез осигурителния ни фонд. Няма как да не са Ви заблудили и по темата за това какъв трябва да бъде достъпът до здравеопазване на българските граждани. Не е важно да гарантираме да има болница във всяко село, паланка или град. Важното е да имаме добра извънболнична медицинска помощ. Това е логиката на ефективното здравеопазване, това е предизвикателството – да има достатъчно общопрактикуващи лекари, достатъчно специалисти, за да може българските граждани да бъдат своевременно диагностицирани и лекувани именно по този механизъм.

Заповядайте, господин Богданов. Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Нинова, аз ще направя едно възражение във връзка с Вашите алтернативи по посока образование, и то в три аспекта. Вие казахте, че алтернативата е да отпадне системата „парите следват ученика“. Мисля, че беше посочено и от хора, които преди мен се изказаха, че тази система се променя. За първи път от няколко години насам в системата на делегираните бюджети се променя точно принципът, за който Вие казвате – да се дават на калпак пари за ученик. Сега ще има

която е само на думи, ние я превръщаме в практика. На второ място, това, което Вие твърдите за проблемите в системата на образованието – да, проблеми има и винаги е имало, вероятно ще има и в бъдеще, но за първи път настоящият екип на Министерството на образованието и науката стартира организирана система, по която започна връщането на учениците в училище. Към момента не мога да цитирам точната цифра, но доколкото знам над 18 хиляди ученика са върнати обратно в системата на образованието. Тоест, те са отвоювани от улицата за това да имат перспектива, да имат своето бъдещо развитие. Така че, когато Вие говорите за алтернативи, за това което не се предлага в настоящия бюджет и реформите, които ще се случат в образованието, не сте обективна. И само още един акцент от Вашето изказване. Образованието трябва да отговаря на изискванията на бизнеса. Ние винаги сме твърдели, че това е така. Но за първи път в държавен поставя много ясен приоритет върху професионалното образование – отделят се много повече средства, подкрепят се специалностите, които са нужни за българския бизнес. Затова коригирайте Вашите алтернативи в посоката на това да не са само на думи пред българското общество, а наистина да се види, че се правят реални действия и те се правят от настоящия екип на правителството. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Богданов. Има ли трета реплика? Няма. Госпожо Нинова, заповядайте за дуплика.

Казвате, че е много важна доболничната помощ, а не толкова общинските и областните болници. Добре, но колко хора в България нямат достъп до такава, дори и до доболнична помощ? Колко хора нямат достъп и до личен лекар, до диагностика? Много! Значи Вие ми казвате: „Не, проблемът не е в общинските и в областните болници, а е в доболничната.“ Само че в доболничната е същото. Тоест към моите думи, че имате огромен проблем в държавната политика в здравеопазването, прибавяте още един, с което признавате, че проблемът расте още повече. Не сме против увеличаването на заплатите на хората в здравната система. Посочих това съотношение, за да се види огромната разлика. (Реплики от ГЕРБ) И знам, че гледаме бюджета на Министерството на здравеопазването, не се съмнявайте в това. Посочих го, за да се види огромната разлика между 32 хил. лв. и милион и шестстотин. Увеличете заплатите на хората, те имат нужда. Но вижте разликата в политиката: по лекарствата – 32 хиляди, за администрация – 1 млн. 600 хил. лв. Прави сте, че вече има разделение в делегираните бюджети. Има някакво начало на промяна. Но принципът „парите следват ученика“ остава. Така че там не сте променили нищо и вероятно това ще продължи и през следващите години. Връщате ученици в училище. Добре. Как? С полиция, с издирване и насила. Хора, това е борба с последиците! Това не е отстраняване на проблема. Самите семейства казват какъв е проблемът: „бедни сме и нямаме пари да ги пратим на училище.“ Добре, идете, хванете ги, закарайте ги насила, но втория месец ще напуснат, защото те нямат пари да ги издържат. Затова Ви предлагаме да решим истинския проблем, а не да се борим с последиците му. Следващото, което казвате, че има движение по отношение на професионалното средно образование

Има ли държавна политика да се финансират онези специалности в държавните университети, които да гарантират завършили висшисти за икономиката? Връзката средно – висше училище – икономика, я няма. Правите го на парче – някакви промени в професионалното образование, в средното, но я няма връзката с висшето и с икономиката. Затова нашето предложение е за един пълен анализ за стратегическо мислене каква икономика ще развива държавата в следващите 10 години и обвързване на кадрите с гаранция, че те ще могат да си намерят работа, след като завършат висше образование. Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова. Други изказвания? Имате думата, уважаема госпожо Захариева. Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Не е тайна за мен и за колегите ми в залата, че когато стане дума за образование, от ляво винаги се рисуват апокалиптични картини, винаги се прави опит да се създава създава хаос сред обществото, сред гилдията, сред родителите. Поредното доказателство беше изказването преди малко на тема образование (Реплика Да, тя може да си тръгне, но всъщност истината е друга и по-важното е друго – че срещата с хората, срещата с родители, срещата с учителите, срещата с децата е всекидневна и води до едно истинско усещане и реални факти за развитие в системата на образование, към което ГЕРБ има отношение още от 2009 г. Аз, уважаеми колеги народни представители, ще започна своето изказване по Бюджета за 2018 г. за като споделя мнението на нашите колеги от опозицията по време на двете заседания на Комисията по образование и наука, когато разглеждахме бюджета и промените, които които той носи. Най-добрият бюджет за предучилищно и училищно образование! Най-добрият екип на Министерството на образованието, които имат стратегическа визия, планират дейностите така, че нещата да са обвързани. Това е факт! Няма да коментирам общите цифри, защото всички ги знаят и неслучайно в изказването не бяха коментирани, защото там има ръст – има ръст на парите за средно образование, има ръст на парите за висше образование, има ръст и на парите за наука. Всички тези фалшиви новини, които се опитаха преди малко колегите да подредят и да изпратят отново в общественото пространство, аз ще се опитам сега да ги оборя и съм сигурна, че ще успея. Не е важно дали ще успея аз да Ви оборя оттук, всъщност по-важното е, че цялата система в сектор „Образование“ ще усети през следващата година силната подкрепа на държавата зад себе си – ще я усетят учителите, ще я усетят родителите и съм сигурна, че ние като общество след години ще усетим ползата от добре подготвените деца и ученици в Какво ще се направи с всички средства в плюс, които са близо половин милиард в системата на средното образование? Ще се осигури подкрепа на педагогическите специалисти и привличане на младите хора в професията; ще се гарантират реформите и изпълнят мерките, заложени в Закона за предучилищното и училищно образование; ще се работи за пълното обхващане на всички подлежащи на образование деца и ученици – предотвратяване на отпадането от образователната система, и реинтеграция на преждевременно напусналите; ще се осигури качествено, професионално образование в партньорство с бизнеса и съответствията му в потребностите на пазара на труда. Уважаеми колеги, виждам, че не Ви е особено интересно да чуете добрите страни в сектор „Образование“, които дава бюджетът, но аз ще кажа, че ние винаги сме работили с ясното съзнание, че без грамотни хора няма как да има икономическа стабилност и просперитет. Категоричната ни политическа позиция е, че добрият учител е в основата на целия процес и ние, като управляващи, инвестираме в мотивирани и подготвени учители. За 2018 г., когато говорим за повече пари за средното образование, всъщност ние говорим за най-голямата инвестиция в хората – ръстът в средствата за качествени специалисти и за млади кадри във всяка една точка на България, без изключение, или казано с езика на бюджета – предвидени са 240 млн. лв. за увеличението на учителските заплати с 15% от септември 2017 г. и 14 млн. 700 хил. лв. за възстановяване на разходите за транспорт или наем за жилище на педагогическите специалисти. От 2018 г. системата на делегираните бюджети се променя! Ето я първата лъжа, която беше изречена преди малко от тази трибуна, че системата не се променя. Напротив, тя се променя, и то с няколко редица стъпки и системи, които ще доведат до по-правилно разпределение на сериозния финансов ресурс в системата на средното образование. Освен броя на децата, ще се взема предвид броят на паралелките и на групите, въвежда се регионален коефициент, който отразява географски и демографски характеристики на общината и на региона, определящи различия в необходимите разходи за осигуряване на равен достъп в отдел „Образование“. Още една лъжа, изречена преди малко. Новият модел на финансиране, уважаеми колеги, в средното образование категорично ще отстрани доскорошните неравенства и ще даде достъп за образование и в най-малкото населено място в нашата страна. За изпълнение на политиките на Закона за предучилищно и училищно образование също са осигурени допълнителни средства – механизмът за по-пълното обхващане и прибиране на подлежащите на образование деца. Тази опорна точка за включване на полиция във всякакви институции – чуваме я от няколко месеца, но е факт, уважаеми колеги от ляво, че механизмът даде своите резултати. Факт е, че когато искаме да се справяме с един проблем, ние трябва да го правим заедно – всички институции, от които зависи това и които могат да бъдат полезни. Този механизъм ще продължи своята работа, защото той е положителна мярка и в средствата за бюджета за следващата година са отделени допълнителни средства в размер на 35 млн. лв. Нещо изключително важно – 6,5 млн. лв. са определените средства, които ще бъдат предоставени на училищата и детските градини за сметка на спрените семейни помощи за деца, които не посещават образователните институции. Изключително важно е да подчертаем и допълнителното финансиране не само на защитените училища, които имахме досега, но и на новия елемент в защитените детски градини, което отново дава възможност за осигуряване на качествено образование във всяко едно място в нашата страна. Осигуряване на безплатен транспорт на децата и учениците, включително и такъв транспорт до професионални училища, каквито няма в близкото населено място, в което живеят децата. Осигуряване на качествено професионално образование. Още една лъжа чухме преди малко – фалшива новина, че няма връзка между професионалното образование и не се мисли дългосрочно в тази политика. Напротив, има заложени средства, с които да се работи в сектор „Средно професионално образование“, като обучението да бъде подготвено заедно с партньорството на бизнеса. Осигуряват се допълнителни средства на училища, които обучават ученици в професионални направления с бъдещ недостиг на пазара на труда. Малко по-късно ще кажа, когато стане дума за висше образование, как това има поглед и измерение там. Много са дейностите, които ще могат да се изпълнят в рамките на разчетените средства за сектор „Образование“: целодневна организация на учебния процес – 162,5 млн. лв.; ученически стипендии – почти 26 млн.; ученически общежития – 22 млн. лв.; познавателни книжки, учебници за всички ученици от І до VІІ клас и подготвителни групи – 37 млн. лв.; подпомагане храненето на децата от подготвителните групи, учениците до ІV клас – 26,5 млн. лв.; транспорт на децата – 34 млн. лв.; поддръжка на автобусите, предоставени на училищата за осигуряване на транспорт; приобщаващото образование за деца със специални образователни потребности – над 56 млн. лв.; назначаване на психолози и педагогически съветници във всяко училище и детска градина; дейности за развитие интересите и подкрепа на центровете за подкрепа за личностно развитие – 14 млн. лв.;

подкрепа за българските училища в чужбина и съхраняване на българските общности и българската национална идентичност зад граница – 8 млн. лв.! Ето, господа и дами, всички тези средства са в подкрепа на децата, на родителите, на училището, за да можем наистина да изграждаме в тях качествени деца – деца, които да се развиват и да бъдат полезни не само за себе си като личности, но и на обществото ни. Висшето образование. Преди малко чухме как нямало отделени средства. Напротив, и във висшето образование има ръст. Не е вярно, че нямаме политика по отношение на качествените специалности и развитие на висшите учебни заведения! По отношение на техния брой ще кажа, че той не е факт от дейността на ГЕРБ, а е факт от дейността на много правителства преди нас. За висше образование – най-важното, което искам да подчертая, е, че ще продължи чрез бюджета да се изпълнява политиката за стимулиране на качеството чрез промяна на финансовия модел. Профилиране и специализация на държавни висши училища, преструктуриране на приема към професионални направления с очаквано по-високо бъдещо търсене на пазара на труда. Усъвършенстване на рейтинговата система на всички училища и предоставяне на публични гаранции за студентски кредити. Реализирането на тези политики и връзката между подкрепата в средното образование на важни професионални направления, подкрепата на държавни специалности и професионални направления, които имат акцент върху търсени важни специалности – ето това е връзката между средно/висше образование и реализацията на пазара на труда. Разчетените средства за висше образование за 2018 г. нарастват с почти 28 млн. лв. Осигурени са допълнително средства за издръжка на обучението на студентите въз основа на резултатите от обучението, а не на калпак. Осигурени са и 9 млн. лв. за покриване на увеличения размер на стипендиите на студентите от българските общности в чужбина. И още нещо, много важно – допълнителни стипендии за студентите, обучаващи се в приоритетни професионални направления! За наука. Бюджетът за наука също има ръст. С ръста си в тези разходи се осигуряват приоритетно средства за следните дейности и политики: увеличение на трансфера на Българската академия на науките и Селскостопанската академия, увеличаване размера на стипендията за докторанти. И много моля, бавно и високо ще прочета следващото повишаване ефективността на инвестициите в науката чрез финансиране на научните организации в зависимост от постигнатите резултати, увеличаване на дела на програмно-конкурсното финансиране на научната изследователска дейност

Така е, не е приятно, когато оттук можем да оборим Вашите лъжи. Но искам да завърша – бюджетът за образование определя средства за конкретни политики! Той носи пари за качество – пари, срещу които държавата ще изисква качество! Нека повторя това, с което започнах в началото, че

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми министри! Госпожо Захариева, страхотни думи, страхотни цифри – всичко е наред. От тези 54 милиона, които давате, за да посещават децата с увреждания училище – знаете ли от тях колко ходят на училище? Двадесет процента от 100 – 80% не посещават училище. И това е ефективно използване на 54 милиона! Аз ще използвам по-ефективно тези 54 милиона.

моята реплика ще е много кратка. Може би на второ четене ще имаме достатъчно време да се изказваме повече. Понеже неколкократно казахте, че отляво чувате само лъжи, лично мен досега не са ме обвинявали в лъжи просто защото казвам това, което съм видяла с очите си. Репликата ми е следната. Да, принципът „Парите следват ученика“ е в смекчен вариант – това е истината. Той не е променен, а е в смекчен вариант. Когато с моите скромни икономически и счетоводни възможности направих една проста сметка: за училище от 100 – 150 деца какво ще промени новият начин на разпределение с отчитане на броя на паралелките, не само на учениците, без да претендирам за истина от последна инстанция, не съм такъв човек, излезе, че между 2 и 4 – 5% ще се увеличат средствата им. Между 2 и 4 – 5% от досегашния модел.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Захариева, бяхме впечатлени от невероятния комсомолски плам, с който прочетохте опорните точки за невероятното благоденствие, което ще настъпи в сферата на образованието. Даже се притеснихме, че потокът от бежанци в България може да се увеличи, защото те ще предпочетат нашата образователна система след невероятните неща, които казахте. Един въпрос към Вас: може ли да направим сравнение на българската и финландската образователна система? Има ли там частни училища в средното образование? Как финансира Финландия тяхното

Вие отново ми давате тон да продължа в моя патос. Ако патосът Ви се струва комсомолски, благодаря за комплимента, защото отдавна съм минала годините на Вашите комсомолски организации. Но всъщност патосът ми идва от това, че съм част от системата на българското образование и заедно с колегите обяснявахме по време на кампанията колко много можем да направим и колко сме правили. Не искам да губя времето, защото просто всяка минута е ценна, но ще Ви кажа, че от 2009 г. ГЕРБ непрекъснато осъществява ръст на учителските заплати и се стреми към качествени реформи в сектора на образованието. Единствено годината, в която нямаше увеличение на учителските заплати, господин Стойнев, беше в управлението на господин Орешарски.

госпожа Анастасова. Знам, че колегите, членуващи в БСП, в лявото пространство изключително подкрепят всичко, което се случва за средното образование, защото те също са хора от системата и знаят колко са добри посоките и мерките. Да, има какво да се надгражда. Аз им благодаря за това, че ни подкрепят в Комисията. искам да кажа, че разбирам и генералното послание на левицата, че не можаха да се справят с промените в Закона за професионалното образование и обучение и го направихме ние. Съжалявам, но ние имахме силата, възможностите и енергията да го направим. А за финландската система – безкрайно Ви благодаря. Това е образец на образователна система, към която бих искала всички да се стремим. Във Финландия има толкова много добри които можем да заложим. Там децата не повтарят, там децата избират учебници, там децата и учителите имат изключителна свобода на преподаване и на учебен процес. Пожелавам на всички

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Ще продължа темата за образованието – госпожа Захариева говори с висок патос, но нека да напомним, че развитите общества в Европа и в света са такива, защото инвестират точно в образование и в наука. Тук ни се говори, че от тази година и ГЕРБ ще го направи с новия си бюджет. Въпреки че има такива щрихи, реалната обстановка е малко по-различна. Какво имам предвид? Първо ще започна от единствения позитив – наистина се вдигат парите за учителски заплати. Голяма част от парите за средното образование ще отидат точно там. Правят се и няколко стъпки в начина на финансиране – промяна в начина на финансиране на средното образование, но са малки и са недостатъчни. Позитивът е дотук. Защо начинът на финансиране няма да проработи? Защото при прибързването за приемането на новия Ви закон още не е готов стандартът за училищна среда, а докато този стандарт не се включи в начина на финансиране на училищата – това, което каза и колежката Ирена Анастасова, училищата под 200 ученика няма да видят въобще пари! Пет процента за такова училище е абсолютно нищо. Отново парите ще отидат в големите училища, а малките ще загиват в малките населени места. Нека да припомня, че за първи път в българската история в Бюджет 2018 вече пари ще се отклоняват и към частните институции в училищната система! Реално пари се вдигат, но като процент е 3,6 от брутния вътрешен продукт. Тоест реално покачване няма, защото доходите се вдигат – трябва да се вдигнат парите и за средна заплата. заплата. „Парите следват ученика“ остава – това е пагубно за средното образование и не дава на нашата система да бъде конкурентоспособна. Дефектността на нормативната база за средното образование, която приехте, е доказана и от отговора на Конституционния съд, който пристигна вчера (показва го) и казва, че нашата жалба ще бъде допусната до разглеждане, защото има установени несъответствия по членовете, които казахме. Нормативната база за средното образование е дефектна и тези пари по дефектен начин няма да свършат работата, за която са предназначени. Ще кажа няколко думи и за висшето образование, където нещата са по-зле. Вдигането е с 20 милиона, но то ще покрие само минималната работна заплата. Продължаващото недофинансиране в държавните висши училища контрастира с имагинерните цели, които си поставяте. Тук също „Парите следват студента“ остава и липсата на средства в цялата система отново няма да доведе до нищо положително. Да не говорим, че вече 10 години не отделяте една стотинка за студентските общежития, които са в много тежко състояние. И тук в системата – връзката между средно и висше образование. Извинявайте, колеги, когато не инвестираме във висше образование, как ще създадем учители, които да обучават учителите? В науката геноцидът е краен. Само ще Ви кажа: Европейската комисия препоръчва двойно увеличаване на парите за наука. Няма ги. НСИ отчита срив в научната дейност. Чуждестранните инвестиции намаляват с 32 млн. лв. От 2012 г. до 2016 г. държавните средства са намалели десет пъти, а хората в науката – с 8 хиляди човека. Младите учени няма защо да остават, защото 480 асистента и около хиляда главни асистента са на минимална работна заплата. С този бюджет отново лъжете, че за наука пари ще има, а вече парите се отрязват и от Европейския съюз. Ще завърша с един коментар на министър Горанов. Отношението Ви към науката се показва точно от него и към висшите училища. Той каза: „висшите училища увреждат страната“. Колеги, Вие – от ГЕРБ, и министър Горанов увреждате страната. Това не е бюджет на оцеляването, а е бюджет на ликвидацията, но това не ме учудва. При положение, че министър-председателят е чел само „Винету“, нормално е да ни води като индианци към изчезване. Благодаря. Реплики към изказването на господин Мирчев? Не виждам реплики. Давам думата на министъра на образованието господин Вълчев, който поиска думата. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! В изказванията чух, общо-взето, две групи критики. Едните – от по-либерална гледна точка, че се наливат средства в системата на образованието, и те не са обвързани с резултати, не са обвързани с реформи. Друга страна – от ляво, че средствата не са достатъчни, или че съществуват и ще продължават да съществуват все още неравенства. Ако говорим за реформите, общо-взето, има три групи дейности, които по отношение на връзката между реформи и пари. Едните са реформи, които не изискват никакви средства. Такива реформи бяха направени. Това са, примерно, промените, свързани с учебните планове, учебните програми и друга голяма част от промените в резултат на Закона за предучилищното и училищното образование. Има едни други реформи, които изискват средства, но те не са толкова много. Това е, например, връзката с пазара на труда и такива промени се предлагат. Ако погледнете Преходните и заключителните разпоредби, ще видите разпоредба за промяна в Закона за предучилищното и училищното образование за обвързване на професионалното образование с търсенето на пазара на труда. Такъв механизъм ще бъде разработен и той ще бъде в сила от учебната 2018/2019 г. И третата голяма група дейности са тези, които изискват само пари. Само пари изискват инвестициите в учители или предимно пари изискват инвестициите в учители. Впрочем, това е разликата между българската и финландската образователна система, че във Финландия учители стават процента с най-високи образователни резултати на изхода на гимназиално образование. Тоест, те са направили обществения, политически и бюджетен избор да инвестират в учители и поради тази причина в дългосрочен план са успели да повишат образователните резултати. Даването на пари на учители е днешната инвестиция в образованието за след 20 години. Това не е наливане, това е поливане на едно дърво, което искаме да даде плодове, защото ако следваме чисто либералния подход, че ние трябва да даваме само на този, който гарантира резултати, това е все едно да кажем, че ще поливаме само това дърво, което е дало плодове. Този подход е грешен! По отношение на неравенствата. Факт е, че неравенствата ще бъдат по-малко след тези промени. Колко по-малко, не може да се отговори общо. Средствата, които се предоставят, не са като голям процент, но по отношение на малките училища, в редица малки училища се получават като много висок процент. Радвам се, че имаме общо мнение по отношение на промените в системата на делегираните бюджети, включително и по концепцията: броят на учениците ще се запази като фактор, но той ще бъде по-скоро разпределителна величина, а не в основата на концепцията „Парите следват ученика“. Няма как финансирането на едно училище да не зависи от броя на учениците. Опорната точка за частните училища вече може да отпадне, защото средствата, които ще се предоставят за частни училища ще бъдат по-малко от 2 млн. лв.

По същия начин и по отношение на висшите училища. От една страна казвате, че тези средства били само за минималната работна заплата, от друга страна, че няма връзка с пазара на труда, но нали те са разпределени точно във връзка комплексна оценка за качество и съответствие с потребностите на пазара на труда. Ако искаме да увеличаваме заплати, то тогава трябва да се откажем от политиката за обвръзка с пазара на труда. Една бележка към една реплика – към господин Цонев, имаме една от най-добрите системи за оценка на реализацията и тя е международно призната, с пълна, точна и проверима информация по редица показатели за реализация, което я прави много добър инструмент за обвързване на финансирането и преструктурирането на приема с реализацията. Да, някои висши училища ще изпитат болезнено това преструктуриране, но ако искаме да има връзка с пазара на труда, това е едното. Другото, което се прави с този бюджет в тази връзка, е планирането на 9 млн. лв. допълнително за стипендии по приоритетните професионални направления. Приоритетните професионални направления са инструментът, с който ние обвързваме днешното търсене на пазара на образование с бъдещите потребности на пазара на труда. Казано с други думи, инструментът, с който ние искаме да насочим едни студенти да учат по тези нежелани специалности и професионални направления, като инженерно-техническите, педагогиката или по-малко желани, отколкото е бъдещото търсене. Тоест, ние имаме поне два инструмента, с които го правим в системата на висшето образование, и един – в системата на професионалното образование, с този бюджет, въпреки че бюджетът сам по себе си не е промяна, не е не е пакетът от реформи, които се предлагат. Основното е, че ние трябва да имаме добри учители, ако искаме да имаме добро образование и утрешните инвестиции в образование започват с днешните инвестиции в учители, а, пак към господин Цонев доказано е в международен мащаб, че публичната програма „Предучилищно и училищно образование“ е с най-висока норма на обществена възвращаемост, която надвишава

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Проектът за държавен бюджет за 2018 г. е базиран на предизборните програми на ГЕРБ и „Обединени патриоти“, които са залегнали в основата на Управленската програма на настоящето правителство. В този смисъл ние продължаваме изпълнението на обещанията към българските граждани. Основен Основен акцент в бюджета за 2018 г. е политиката по доходите и промените в социалната сфера. Аз ще направя само няколко акцента, които са важни да се отбележат, тъй като те отразяват цялостната политика на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ и показват сериозно отношение към повишаване доходите на българските граждани. Ние продължаваме политиката на инвестиции в образованието, като винаги сме твърдели, че трябва да се повиши престижът на учителската професия, която подготвя бъдещите кадри за икономиката. Още при приемането на Закона за предучилищното и училищното образование ние твърдяхме, че трябва да се гарантира достойнството на учителската професия чрез сериозно възнаграждение на този труд и прогресивно нарастване на средствата за образование. Както виждаме, този акцент вече е залегнал в бюджета за следващата година. След като в началото на новата учебна година учителските заплати бяха повишени с 15 на сто, през 2018 г. ще последва ново 15-процентно увеличение. До края на мандата заплатата на българските учители ще нарасне двойно. Сектор „Сигурност“ от дълго време се нуждаеше от повече средства. Наред с парите за превъоръжаване и модернизация на Българската армия, 100 млн. лв. допълнително ще бъдат заделени за увеличаване заплатите на българските войници. След като през 2017 г. бяха осигури средства за униформи оборудване на полицаите, през следващата година ще се добавят още 55 млн. лв. за повишаване на възнагражденията на служителите в МВР. В областта на културата сериозно внимание се обръща на сценичните изкуства като драматичните театри, куклените театри, филхармониите и симфониетите ще получат с 10 млн. лв. в повече в сравнение с тази година, които ще бъдат насочени към подобряване на тяхното жизнено равнище. С 8 млн. лв. се увеличават средствата за читалища. Тази уникална българска институция претърпя проблеми през настоящата година, но през следващата не само че няма да има недостиг и няма да се налага секретар-библиотекарите и читалищните дейци да излизат в неплатен отпуск през летните месеци, за да могат да се включат в рамките на определения бюджет, но ще има и възможност с тези средства – 8 млн. лв., за които споменах, да бъдат повишени техните заплати. Увеличават се средствата за археологически разкопки, като през 2018 г. те ще достигнат 3 млн. лв. С това ще се търси възможност за нови проучвания, консервация, реставрация и социализация на археологическите обекти, които в перспектива ще се превърнат в привлекателни за туристите места. В социалната сфера се очаква 10% увеличение на възнагражденията на социалните работници. Продължава финансирането на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“, като възможност за по-добра грижа за възрастните хора и децата с увреждания. Предвидено е устойчиво нарастване на минималната работна заплата. През 2018 г. тя се увеличава на 510 лв., през 2019 г. ще бъде 560 лв., а през 2020 г. – 610 лв. Разбира се, уважаеми госпожи и господа, нашите сънародници желаят увеличението на доходите да става много по-бързо и в много по-големи размери. От друга страна вече ясно беше изразена позицията на бизнеса срещу този тип формула на нарастване на минималната работна заплата. Затова ние смятаме, че трябва да се търси балансът и той трябва да бъде съобразен с икономическия растеж на страната. Няма държава в света, уважаеми госпожи и господа, която да насочва целия си бюджет само за социални нужди. Необходимо е да се отделят средства за инфраструктура, за стимулиране на производството, за подготовка на кадри, което да позволява повишаването на икономическия растеж и откриването на нови работни места в реалния сектор. За съжаление, държавата няма други механизми за повишаване на доходите на хората в частния сектор, освен чрез определянето на размера на минималната работна заплата. Обнадеждаващи са показателите на бюджетната прогноза и за следващите години. Посочените увеличения в сферите, които назовах преди малко, имат устойчивост и ще нарастват със съответния процент ежегодно. С това ще се стремим към доближаване на доходите в България до средноевропейското равнище. И тъй като, уважаеми госпожи и господа, вчера приехме бюджета на общественото осигуряване, само няколко думи в тази посока, тъй като нямах възможност да ги кажа вчера. Отклонявам се от днешната тема. През 2017 г. само в първите шест месеца от управлението на настоящия кабинет, минималната пенсия беше увеличена на 200 лв. Това е нарастване с близо 25%. То засегна 824 хиляди български граждани. През следващата година нашите усилия продължават по посока на осигуряване на допълнителни средства за увеличение на пенсиите. Ние смятаме, че има такива резерви. В предизборната си програма и в последващите месеци на настоящото управление, на настоящото Народно събрание, ние многократно сме назовавали източника, който може да осигури тези средства. Това са така наречените „фалшиви инвалидни пенсии“. Не е нормално на 7 милиона души население на България, инвалидните пенсии да са над 900 хиляди. Това струва на бюджета повече от милиард и 600 млн. лв. Преразглеждането и освобождаването на няколкостотин милиона лева чрез премахване на така наречените „инвалидни пенсии“ ще осигури едни сериозни средства, с които ще могат да се повишат пенсиите и на останалите български пенсионери, а както знаете, уважаеми колеги, стратегията за определяне на експертизата на правоспособността вече беше внесена в Народното събрание, така че заявката на „Обединени патриоти“ е за подкрепа на бюджета и се обръщам към нашите сънародници: „Обединени патриоти“ и ГЕРБ продължават да спазват стриктно своите предизборни обещания и цялостната политика на настоящия кабинет е насочена

да кажа, че това, което чухме от колегата ни, съдържа откровени лъжи по отношение на бюджета на сектор „Сигурност“. Вие под сектор „Сигурност“ разбирате само и единствено Въоръжените сили и МВР. Нека да погледнем бюджетите на Държавна агенция „Разузнаване“, на Военна информация. Давате ли си сметка за какво става въпрос там? Държане на каишка на хора, които буквално си залагат живота в защита на националния интерес. Мизерни средства! А искаме от тях отговор на нови предизвикателства.

и да не обиждате такава престижна професия! Благодаря.

Но това е проблем на Вашата политическа сила. Аз споменах, че ще назова само някои от акцентите на бюджета, не съм правил цялостен анализ. Има второ четене, на което ще има много по-задълбочено обсъждане. Аз назовах точните цифри, които са посочени в бюджета за 2018 г. и ако Вие смятате, че тези цифри са лъжа, може да го назовете още веднъж от трибуната. Но смятам, че не Ви прави чест да обиждате по този начин и да казвате на истини, които са там, че са лъжа. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри, уважаеми колеги народни представители! Ще Ви цитирам нещо: „Стратегическата цел на МТСП в областта на политиката за интеграция на хора с увреждания е интегриране на хората с увреждане във всички области на обществения живот чрез създаване на условия и гаранции за равнопоставеност, социална интеграция и упражняване на правата им, подкрепа за хората са увреждания и техните семейства, както интегрирането им в работна среда.“ Това, колеги, е част от бюджетната програма „Интеграция на хора с увреждания“. Зад тези думи, за съжаление, не седи абсолютно нищо. Хората с увреждания продължават да бъдат най-отхвърляната част от нашето общество. Знаете ли, че от тези 326 милиона за социална интеграция давате 270 хил. лв., а самият бюджет е озаглавен „Интеграция на хора с увреждания“. Това за мен е някакво абсолютно безсмислие. Явно или Вие не знаете смисълът на думата „интеграция“, или аз бъркам някъде нещо. Знаете ли, че в нормалните държави тези пари се предоставят на хората с увреждания не да се издържат, тоест за храна и за отопление, а да се компенсира до някаква степен тяхното увреждане. Всъщност знаете ли колко са добавките за социална интеграция? Госпожа Ангелова може да Ви отговори на този въпрос. И уважаеми народни представители, като се дават едни пари за едно нещо, се очакват едни резултати. И ето ги Вашите резултати: показатели за полза и ефекти, целеви стойности, културни, исторически и спортни обекти, адаптирани за хора с увреждания – открити нови работни места за хора с увреждания по чл. 25 и чл. 28 – 54. И тук идва много интересното – интегриране на хора с увреждания в обществото посредством осигуряването им на преводачи и придружители за посещения в обществени, здравни и културни заведения 500. На мен ми е много интересно как се интегрира един човек с увреждане като посещава болница, държавна администрация или театър? Или ние буквално си ги пращаме на кино тези хора. Надявам се да не съм Ви обидил по никакъв начин, защото в крайна сметка това, което казах, е Вашата бюджетна програма и Вашите бюджетни прогнози.

Не виждам. Други изказвания? Заповядайте,

Няма да коментирам как най-важният Законопроект, този за държавния бюджет на Република България за 2018 г., не беше публикуван съгласно нормативните изисквания на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове. Това оставям на съвестта на неговите вносители. Бюджет 2018 е бюджет на статуквото. В него няма никаква философия и политика. За пореден път е само един счетоводен отчет, а не план за развитие. Целта на бюджета е потушаване на напрежението в обществото, а не провеждане на адекватни политики в обявените от управляващата коалиция приоритетни сектори. Това става кристално ясно като разгледаме структурата на разходите по функции. Въпреки че управляващата коалиция в своята програма изведе секторите „здравеопазване“, „образование“ и „сигурност“, средствата, които ще получат тези така наречени „приоритетни сектори“ като процент от БВП през 2018 г. са съответно 4,5, 3,6 и 4,2%. Като сравним тези стойности със съответните от 2008 г. – 3,9 за здравеопазване, 3,8 – за образование, и 4,4 – за отбрана, ясно се вижда, че като процент от БВП нарастват само разходите за здравеопазване. Дали за тези десет години има промяна в качеството? Проблемите в този сектор не са решени, въпреки двойното увеличение на средствата – от 2,8 милиарда през 2008 г. до планираните 4,7 милиарда – 2018 г. Това е показателен пример, че управляващите наливат огромни средства в не реформиран сектор без ясна визия за управление, което води до огромна неефективност на разходите. В рамките на предложения бюджет отсъства правителствена политика, която би довела до преодоляване на дълбоките регионални проблеми, проблеми, до намаляване разликите в заетостта и доходите в различни райони на страната. Липсват публични инвестиции, които са двигател на устойчивия растеж. При замръзнали частни инвестиции държавните имат катализиращ ефект и са единственият път към по-голям ръст на БВП. Европейските средства не могат да изпълняват ролята на фундамент. Те са само необходимо допълнение към Националната инвестиционна програма. Липсата на публични инвестиции само ще увеличи регионалните различия. Малките и средни предприятия са над 97% от всички компании в България, а 70 са концентрирани в Южна България. В най-бедните региони от Северна България, Странджа Сакар и Родопите проблемът с безработицата и ниското заплащане няма да бъде решен, а ще се задълбочи. Разработената целенасочена Инвестиционна програма за интегриране „Развитие на изоставащите райони в България“ е пренебрегната. Няма предвидени дори минимални средства за началото на нейната реализация. Приходите в Бюджет 2018 отново са подценени. Министерство на финансите остави около един милиард извън обхвата на Закона за държавния бюджет на Република България, тоест тези средства ще бъдат разпределени без контрола на Народното събрание. С това се продължава практиката на Министерство на финансите от 2017 г., през която четири пъти се ревизира прогнозата на БВП, на което се дължи и преизпълнението в приходната част. В заключение ще повторя, че Бюджет 2018 е бюджет на статуквото, което не предлага никакви реформи. Намаляващият тренд на процента на преразпределение по средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 показва липса на визия за управление и няма да доведе до догонващ икономически растеж.

Благодаря,